narodni nastavljamo rad Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem

vas da su sprečeni da sednici prisustvuju poslanici Momo Čolaković, Žarko Obradović, Snežana Bogosavljević Bošković, Milorad Mijatović, Meho Omerović i Jovan Jovanović.Nastavljamo rad i prelazimo na zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona po tačkama od tri do osam dnevnog

bih želeo da ukažem na član 97. Poslovnika o radu Narodne skupštine koji u stavu 3. kaže da predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe pre otvaranja pretresa ima pravo da predloži duže vreme pretresa za poslaničke grupe od vremena utvrđenog u stavu 1. ovog člana. O tom predlogu Narodna skupština odlučuje većinom glasova narodnih poslanika na sednici na kojoj je prisutna većina narodnih poslanika bez pretresa.Ja bih, dakle, vas zamolio da omogućimo duže vreme za pretres po ovih šest tačaka dnevnog reda, posebno iz razloga što one jednostavno međusobno nisu povezane, nisu međusobno ničim uslovljene i samim tim ne bi ni smele da se nađu u zajedničkom pretresu.Posebno tema fonda za zapadni Balkan zahteva da bude posebna tačka dnevnog reda, i s obzirom da to prilikom jučerašnjeg utvrđivanja dnevnog reda nije omogućeno na osnovu zahteva opozicije, mislim da bi ovo proširenje vremena za raspravu onda bilo odgovarajuće rešenje, da bismo zaista mogli da se posvetimo dostojno toj izuzetno važnoj geopolitičkoj

Hoćemo kada dođe vreme za to. Pošto se opet preuranjeno ustali da predložite, samo prvo moram da završim.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da današnjoj sednici prisustvuju: prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ministar finansija dr Dušan Vujović. Pozvani su i ovlašćeni i drugi ministri, imate to pismeno, pismeno, nema potrebe da čitam ako su ovlašćenja predata pismeno i naravno pomoćnici, vršioci dužnosti ovlašćenih i nadležnih ministara.Imali

odmah sada podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 170, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine otvaram zajednički jedinstveni pretres o Predlogu

Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1830/2014 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, Predlogu zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora

između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1768/2012 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju fonda za zapadni Balkan sa statutom fonda za zapadni Balkan.Da li predstavnici predlagača Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova, i dr Dušan Vujović, ministar finansija žele da uzmu reč u ovom delu rasprave?Izvolite.Ministar dr Dušan Vujović. **Dušan Vujović** Hvala lepo poštovana predsednice.Poštovani poslanici, dozvolite mi da samo kratko na početku ove rasprave kažem po nekoliko rečenica o pet zajmova koji se danas nalaze na dnevnom redu i traže ratifikaciju od parlamenta, odnosno od Skupštine Srbije.Prvi je zajam Razvojnog fonda Abu Dabija, od milijardu dolara, odnosno u protivvrednosti u dirhamima. Milijardu dolara je protivvrednost u dirhamima. Napominjem da dirham ima fiksni kurs od 1997. godine. Znači, to je praktično isto kao da je denominovan u dolarima.Ovaj kredit dat je za opštu podršku u budžetu i pretpostavlja nastavak fiskalne konsolidacije na način na koji to sprovodimo poslednje dve godine. Zajam je dat po izuzetno povoljnim uslovima, kamatna stopa je 2,25% i nema nikakvih drugih opterećenja. Znači, ne postoje nikakve fronten, fiz, fiz, bilo kakva druga opterećenja, sve je uključeno u ovaj dodatak 0,25%, u poređenju sa zajmom koji smo povukli avgusta 2014. godine.To je kredit koji smo zajednički dogovorili da bude povučen u pet tranši, tokom dve i po godine svakih šest meseci, što koincidira sa dospećem naših obaveza u četvrtom kvartalu ili drugom kvartalu svake godine, sa jedne strane, i sa druge strane, predložena je izmena u odnosu na prethodni zajam, tako što ćemo otplatu imati ravnomernu, u jednakim ratama, godina šestomesečne otplate, od 2021. do 2026. godine. Značajno je bolje 2,25% od tržišnih uslova koje danas Srbija može da dobije na međunarodnom tržištu za kredite ovakve ročnosti ili za obveznice ovakve ročnosti, znači, na 10 godina najbolja stopa koju smo mogli da dobijemo je 4,40%. Znači, ovo je skoro upola manje.Kao što rekoh, sredstva bi bila, pod uslovom da se danas napravi ratifikacija, sredstva bi bila raspoloživa pre kraja ove godine i pomogla bi nam u finansiranju dospelih obaveza na dolarske kredite koji su uzeti u proteklih pet, šest godina.Pretpostavljam da će biti pitanja i onda ću saopštiti detaljnije informacije o tome koliko štedimo, koje kredite zamenjujemo i koje su namene tih sredstava, bilo u finansiranju dospelih obaveza, bilo u refinansiranju ili ranijem zatvaranju kredita koji su najskuplji.U mom redosledu ovde drugi je po veličini, Apeks zajam Evropske investicione banke. To je peti ili šesti zajam po redu namenjen za podršku komercijalnim bankama da finansiraju pod povoljnijim uslovima razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji.Agent u realizaciji ovog kredita je NBS. Realizacija se vrši preko komercijalnih banaka prema već poznatim kriterijumima. To nama ulazi u javni dug, ali mi ne snosimo nikakve druge rizike, pošto komercijalne banke na sebe preuzimaju kompletne rizike primalaca kredita, obezbeđivanja naplate kredita i svega ostalog. Mi samo koristimo naše prisustvo i garanciju, da bismo spustili trošak ovih kredita. Znači, to je pravilno i blagotvorno korišćenje državne garancije. Nasuprot nekim slučajevima iz naše prošlosti gde su garancije korišćene da se opravda povišena kamatna stopa, ovde se garancijama spušta kamatna stopa i samim tim se omogućava našim preduzećima koji su glavni izvor zaposlenosti i ekonomskog rasta, i danas i na srednji rok, da pod povoljnim uslovima dobiju kredite, da banke ocenjuju validnost tih kredita i da preduzeća mogu sa takvim kreditima da konkurišu i na domaćem i na međunarodnom tržištu.Treći kredit po veličini je 69 miliona evra. To je kredit Svetske banke koji se odnosi na unapređenje javne uprave. Sredstva ovde nisu velika, ali su uslovi izuzetno povoljni. To je kredit koji trenutno ima kamatnu stopu od svega 0,71%. Tu je veliki deo u tom kreditu. Postoji pet godina „grejs“ period, dok se povlače sredstva ovog kredita u tri godine, po ispunjenju uslova koje postoje u razvojnoj matrici ovog kredita, i 12 godina otplate preko toga. Znači, 17 godina. To su praktično troškovi za budžet beznačajni. Ako uzmete to i diskontujete po komercijalnoj stopi od 4,4%, koji sam već pomenuo onda ćete dobiti da je tu poklon preko 50%.Ovo je kredit koji je namenjen direktno realizaciji i podršci realizacije reforme Javne uprave, poboljšanja kvaliteta pripremanja odluke Vlade i unapređenja realizacije onih stvari na koje smo se već obavezali, koje su za nas bitne, a ne samo zbog ispunjavanja uslova iz Glave 32, a to je poboljšanje finansijske kontrole. Mislim da će i ovaj parlament od toga imati veliku korist, jer će izveštavanje, kvalitet izveštavanja i redovnost u izveštavanju biti bolja i pouzdanija.Četvrti kredit po veličini je kredit Saveta Evrope od 17 miliona evra, koji je namenjen finansiranju zatvora u Kragujevcu, da bi se ispunili evropski standardi u kvalitetu kazneno-popravnih institucija u svim standardima koje one ispunjavaju. Setite se, imali smo pre godinu, dve sličan ovakav kredit za zatvor u Pančevu od 18 miliona evra, ovaj je 17 miliona evra, i mislim da se time približavamo ostvarivanju onih ciljeva koje sebi kao pristojna zemlja mislimo da možemo i želimo da priuštimo a to je da svi zatvorenici imaju uslove uporedive sa uslovima u Evropi.Konačno, peti kredit na ovom spisku gde se očekuje današnja ratifikacija je kredit koji dolazi sa velikim zakašnjenje. To je takođe kredit Saveta Evrope

da ne označimo samo jednu ili dve grupe. Cilj je da se podignu ekonomski efikasne i energetski efikasne osmospratne stambene zgrade i da se obezbedi kvalitetan način života i ne samo života, nego i obrazovanja, da se pruži jednaka šansa u startu tim zajednicama, koje su inače ranije bile u težim uslovima, znači nisu svojoj deci mogli da priušte obrazovanje i razvijanje ljudskih potencijala koji sa sobom donose na svet.To je ukratko pet kredita, od kojih je prvi namenjen opštoj budžetskoj podršci. Da vam napomenem jednu stvar, imaćemo prilike sigurno kasnije detaljno da pričamo, i pored toga što sa današnjim danom imamo suficit, i pored toga što sa današnjim danom se nalazimo u situaciji da očekujemo sa kolegama iz MMF da ćemo imati deficit ove godine koji će biti duplo manji od projektovanog, i dalje nam je potrebno finansiranje, da finansiramo dospele obaveze i da refinansiramo one obaveze koje dospevaju ranije. Od 23,24 milijarde otprilike, grubo rečeno, nemojte da me hvatate za reč za svaku cifru, 24 milijarde, svake godine nam dospeva otprilike 4,5 milijardi i to ako nemamo toliko viška da te kredite odmah vratimo, onda ih refinansiramo pod najpovoljnijim uslovima, vraćamo glavnicu ili finansiramo kamate.Ovaj kredit nam omogućava da stvorimo prirodni „hedž“ i da promene kurseva ne utiču direktno na budžet, odnosno da budu, pod znakom navoda, raspoređena tokom narednih 10 godina.Ovaj kredit za podržavanje malih i srednjih preduzeća je izuzetno značajan, pošto većina zemalja u svetu na tim preduzećima gradi piramidu ekonomske snage, na tim preduzećima se podiže preduzetništvo, tu se stvaraju nova radna mesta, tu nastaju, ali i ne preživljavaju sve firme. Prema tome, ovo je model koji u Srbiji podržava i preduzetništvo i otvaranje novih radnih mesta i održavanje ekonomskog rasta u srednjem periodu.Želim samo da vas informišem da smo se već usaglasili oko toga, da očekujemo stopu rasta od 3% u narednoj godini. prema tome, ovaj kredit direktno podržava te tendencije, podržava podržava očekivanja da će strani investitori imati dobro okruženje u Srbiji. jučerašnji objavljeni podatak o tome da smo se popeli na čak 47 mesto na listi „Duing biznis“ potvrđuje da permanentno poboljšavamo investicionu klimu u Srbiji i poboljšavamo uslove za realizaciju investicija.Konačno, ovaj kredit za Javnu upravu pokazuje da ćemo biti spremni i da da realizujemo reformu javnog sektora u celosti i da imamo dovoljno resursa da premostimo sve potencijalne gepove i troškove koje to izaziva, mada ovaj kredit je namenjen za opštu budžetsku podršku. On ne finansira pojedinačne elemente troškova. Deo tih troškova se finansira iz paralelnog granta Evrope, odnosno tehničke pomoći koju daje Evropska zajednica. Hvala lepo.

Zahvaljujem predsednice.Pošto je ministar Vujović govorio o ovim drugim zakonima, dozvolite da kažem nekoliko reči o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Fonda za zapadni Balkan, sa Statutom Fonda za zapadni Balkan.Fond

sa ciljem da pomogne razvoj saradnje i podstakne razvoj odnosa civilnog društva, akademskog sektora i građana kroz zajedničke projekte, osnovne oblasti koje se planiraju jesu promovisanje i razvoj kulturne saradnje, promovisanje i razvoj razmene u oblasti nauke, istraživanja i saradnje u oblasti obrazovanja, promovisanje i razvoja razmene mladih, promovisanje održivog razvoja itd.Reč je o šest ugovornih strana. Molim vas da obratite pažnju na terminologiju koja se koristi, upravo zbog toga da ne bi neko to protumačio da je reč o državama. Reč je o ugovornim stranama i Budite ljubazni da dozvolimo ministru da govori.

Nema replike, dajte uozbiljite se. Ja bih molila poslanike da se uozbilje i da radimo nešto ozbiljno. **Ivica Dačić** Upravo sam zato i hteo da napomenem da pristupite ovoj diskusiji ozbiljno. Zašto? Zato što je upravo DS u svom bivšem kapacitetu potpisala dogovor o regionalnu predstavljanju i saradnji. Ovaj sporazum je potpisan na osnovu onoga što ste vi potpisali,

vi ste počeli da dobacujete, ja sam vam odgovorio. Nemojte da dobacujete, neću vam uopšte odgovarati. Ako mislite da ću sada da ćutim dok vi govorite i meni dobacujete, onda ste našli pogrešnog. Ja sam sedeo u tim klupama 25 godina i znam dobro kako Skupština funkcioniše.

Pauza od minut.Dakle, ili ćemo ozbiljno da radimo.Molim poslanike opoziciju da ne vređaju govornike.Molim vas, ja sam čula, bilo je odmah u startu dobacivanje i to vrlo ružno.Uopšte me ne ružno.Uopšte me ne interesuje koja partija, niti sam rekla koja partija. Ili ćemo da radimo ozbiljno ili ćemo ovo da pretvorimo u dobrovoljno pevačko društvo, pa da se šalimo.Prošao

je dogovorio, potpisao ovaj dogovor o regionalnom predstavljanju, u kojem veoma jasno piše da je Kosovo jedini naziv, Kosovo sa zvezdicom, jedini naziv koji će se koristiti u okviru regionalne saradnje. tog dogovora glasi: „Kada se novi sporazumi parafiraju i ili potpisuju, predstavnik Kosova će se potpisati pod nazivom iz gore navedenih paragrafa“. Prema tome, dame i gospodo, ako želite nešto da osporavate, onda ste malo pogrešili vreme.Što se tiče Vlade Srbije, ona je postupala u skladu sa odlukama Vlade iz 2012. godine. Shodno tome, za nas je najvažnija stvar, ja ne napadam taj dogovor, da se mi razumemo, ne napadam taj dogovor zato što to omogućava omogućava jednu situaciju da možemo da funkcionišemo u uslovima kada su pravni statusi određenih pitanja i tema problematični.U tom smislu, ću reći da na osnovu tog dogovora je Kosovo ostvarilo članstvo u nizu regionalnih organizacija, potpisani su razni sporazumi i ugovori na ovakav način sa ovakvim predstavljanjem Kosova i ako želite moje lično mišljenje, dobro je da se još neko drži toga. Evropska unija se i dalje drži toga u svom dokumentu.Mi imamo velike problem što se Kosovo prijavljuje imamo velike problem što se Kosovo prijavljuje i ostvaruje članstvo u međunarodnim organizacijama bez bilo kakve zvezdice i fusnote. Prema tome, nemojte da mislite da mi sada ovde kada nešto govorimo o tome pričamo da da će Fond za zapadni Balkan sada da pomogne u ostvarivanju državnosti Kosova. Uostalom, dobro znate da je Vlada Srbije prilikom potpisivanja ovog dokumenta, znači, ne samo da je Kosovo obeleženo asimetrično, što je veoma važno, asimetrično u odnosu na ostale učesnike sa zvezdicom i fusnotom. Znači, ne onako kako Kosovo želi, kako piše njima u ustavu republika Kosovo nego Kosovo sa zvezdicom i fusnotom.Nezavisno od toga, Republika Srbija je dala interpretativna izjavu i deklaraciju koja se uvek daje prilikom ovakvih dešavanja da neko ne bi to tumačio na pogrešan način.Prilikom potpisivanja ovoga dokumenta potpisana je i predata i ušla je u dokumentaciju interpretativna izjava Srbije, koja kaže – Budući da je teritorija Kosova i Metohije u sastavu Republike Srbije i da se na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244 nalazi pod međunarodnom upravom, potpisivanje, izražavanje pristanka na obavezivanje Srbije i ili vlade Kosovo sa zvezdicom na sporazum o osnivanju Fonda za zapadni Balkan se ne može tumačiti kao priznavanje nezavisnosti Kosova niti se time između Republike Srbije i Kosova formira ugovorni odnos u smislu pravila Bečke konvencije o ugovornom pravu iz 1969. godine kojom je regulisana materija zaključenja i izvršenja međudržavnih ugovora.Zaključivanjem i izvršavanjem Sporazuma o osnivanju Fonda za zapadni Balkan se ni na koji način ne prejudicira pitanje statusa Kosova kao ni nadležnosti ni ovlašćenja specijalnog predstavnika Generalnog sekretara UN i KFOR u skladu sa Rezolucijom 1244 i ustavnog okvira za privremenu samoupravu na radnja koju Vlada Kosova sa zvezdicom odnosno privremene institucije samouprave na Kosovu preduzmu prilikom zaključenja i sprovođenja ovog sporazuma se ne može smatrati validnom ukoliko prekoračuje okvire ovlašćenja privremenih institucija ili zadire u ovlašćenja i dužnosti koje su rezervisane za specijalnog predstavnika Generalnog sekretara UN.Znači, sa ovom interpretativnom izjavom je Srbija potpisala ovaj dokument. Drugi učesnici, uključujući i Kosovo, nisu imali svoju interpretativnu izjavu na našu interpretativnu izjavu.Hoću da kažem da, ako neko misli da je laka situacija u ovoj oblasti, mislim da mi treba da shvatimo da je Kosovo postalo član Olimpijskog komiteta bez zvezdica i fusnota. Kosovo je postalo članica raznih međunarodnih organizacija. U UNESKO su se prijavili bez zvezdice i fusnote.Prema tome, ako mislite da treba napadati taj sporazum o zvezdici i fusnoti, ja mislim da ga ne treba napadati i nisam ni govorio sada ovde da bih napadao nekoga drugoga, nego da bih rekao da je to na osnovu dijaloga koji je Vlada Srbije u kontinuitetu vodila svih ovih godina sa predstavnicima Prištine.Sa druge starne, diplomatija znači sedenje za stolom čak i kada nam je stolica neudobna. Odsutni su uvek krivi. Mi u ovoj situaciji, podsetiću i ovde da smo usvojili sporazum i ratifikovali sporazum u Skupštini Srbije o oslobađanju od viznog režima sa Makaom.Postoje Makaom.Postoje nestandardne situacije u svetu, kada je reč o delu međunarodne zajednice ili teritoriji čiji je formalno-pravni status pod određenim znakom pitanja i koju mi tumačimo na jedan način, a sto i nešto država na svetu tumači na drugi način.Isto tako, to se odnosi i na samo Kosovo. Ako ste pažljivo pratili kako je Kosovo potpisalo i kako je uopšte tekao razgovor sa Kosovom oko SSP-a, pozicija Kosova je sasvim drugačija od svih drugih u Evropi.Postoji pet država članica EU koje nisu priznale Kosovo i nije moguće da EU ima istovetan pravni okvir sa Kosovom kao sa Kosovom kao sa ostalima. Na primer, Evropska komisija je zaključila Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom. Nisu ga zaključile države članice, što je obavezna procedura zaključenja ovakvog sporazuma sa državama. Sporazum nije ratifikovan u nacionalnim parlamentima država članica, kao što je ratifikovan SSP sa Srbijom i sa drugim zemljama, već samo u Evropskom parlamentu.Znači, svi su svesni asimetrične pozicije Kosova i upravo u tom smislu i ova inicijativa Fonda za zapadni Balkan, a ona nije jedina, da se razumemo, ima drugih inicijativa koje su na sličan način formulisane. Kad kažem formulisane, primedbe se odnose na način na koji je obeleženo Kosovo, da li to treba zaključivati, ne treba, da li to ima status međunarodnih ugovora ili nema, s obzirom da

Kosovo i Metohija je naravno naša ustavna formulacija. Ovde govorim o terminu koji je dogovoren kao naziv za regionalno predstavljanje, jer je bolje Kosovo nego „republika Kosovo“.Znate šta, mislim da sam ja poslednji na ovom svetu kome na takav način treba da se obraćate, imajući u vidu, vi znate da je moja partija i ja lično, mi smo obeleženi u celom svetu kao, maltene, ratni zločinci. I nemojte sada meni samo da solite pamet vezano za nacionalne i državne interese. Možda to možete nekima drugima, ali svakako ja sam dao i sve što sam mogao se izborim za to da Kosovo ne prođe u UNESKU, baš zato što nije jednostavno, znate, vi mislite to su brojke. Nisu to samo brojke, treba ubediti svaku državu da dođe i glasa protiv Kosova, jer se samo tako računa. Svaki uzdržani stav je u stvari glas za prijem Kosova.Mnogi Kosova.Mnogi naši veliki prijatelji su imali, o tome mogu da pričam na sednici Odbora za spoljnu politiku ili šta god hoćete, mogu tačno da vam ispričam kako se svaka država ponašala. To je za mene bio lakmus papir da znate kakav je odnos prema Kosovu i prema Srbiji, jer, opet s druge strane, vi ne možete da očekujete od nekoga da bude veći, da više štiti Srbiju nego što ponekad i mi sami radimo, naročito zato što sa nekim zemljama nismo imali nikakve kontakte 20 godina. To su zemlje, neko će se možda smejati, neko će možda reći da nisam moderan, ali to su zemlje koje su bile prijateljske još u vreme Pokreta nesvrstanosti, Tita i svih ostalih, i mi smo to naravno zapustili. Čak smo iz zvali i divljacima jedno vreme, posle 2000. godine.Ja ne znam na koga, i zato kada govorimo, kada sam već uzeo reč, dozvolite mi da kažem i ovo, pošto govorimo o Poglavlju 31. Srbija ne traži otvaranje Poglavlja 31. otvaranje Poglavlja 31. Brzo otvaranje Poglavlja 31 traže oni koji bi da nateraju Srbiju da što pre uskladi svoju spoljnu politiku sa spoljnom politikom EU. A reći ću vam šta to konkretno znači. Mi se nismo pridružili 12 ja mislim dekleracija ili izjava EU. EU. Ja ću vam reći koje su to izjave i dekleracije, pa ako neko misli da je trebalo da se pridružimo, onda stvarno, ja ću priznati da smo pogrešili.

mi ne možemo sebi da dozvolimo takav luksuz da glasamo protiv onih koji nas podržavaju u tome.Izjave koje su bile, kojima se nismo pridružili se odnose, pre svega, na restriktivne mere protiv Rusije, zbog Ukrajine, zatim o dešavanjima u južnom kineskom moru, to je protiv Kine, još jedna dekleracija o odluci stalnog arbitražnog suda, o sporu između Filipina i Kine, zatim povodom situacije u Siriji u Alepu, naravno, znate da je tu u pitanju osuda Rusije, dekleracija povodom izbora u Republici Kongo.Sve je to, možda je to daleko i lepo i možemo se izjasniti protiv, ali znate, ako mesec dana pre toga imate veliku diplomatsku akciju da terate, da molite te zemlje da glasaju za vas na Generalnoj konferenciji UNSESKO. Pa vi mislite da oni ne čitaju to, da ćemo se mi pridružiti njihovoj osudi ovde u EU? A zbog čega bismo to radili? Da bismo otvorili neko poglavlje u oktobru a ne u decembru. Mislim da Srbija ima svoje nacionalne i državne interese i zato bih vas molio da ovo pitanje, ovoga fonda ne vidite kao centralno pitanje ugrožavanja našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta.Voleo bih da je na ovakav način ugrožen naš teritorijalni integritet i suverenitet sa zvezdicom. Zvezdica je već prošlost u Evropi. I fusnota, nažalost. Već je prošlost i mi moramo toga da budemo svesni, ali mislim da postoje određene crvene linije koje Srbija ne može da pređe kada su u pitanju naši nacionalni i državni interesi.A kada je reč o Višegradskoj grupi, želim takođe da vam kažem da tu grupu čine četiri zemlje: Poljska, Slovačka, Češka i Mađarska. Među njima se nalazi Slovačka, zemlja koja je glasala protiv prijema Kosova u UNESKO.Moram da kažem, Rumunija i Grčka su bile uzdržane. Poljska, koja je priznala Kosovo, je bila uzdržana. Nama su se veoma popravili odnosi sa ovom Višegradskom grupom, takođe sa Mađarskom koja, ja mislim, ja mislim, da barem tri od ove četiri zemlje na sledećoj Generalnoj konferenciji sigurno neće glasati za Kosovo. To je nešto na čemu treba da radimo. Oni su inicirali ovaj Fond za zapadni Balkan i daje se po 30 hiljada evra godišnje. Mislim, da budemo mi iskreni, ovde je više reč o simboličkim stvarima nego o nečemu što će od toga imati velike ekonomske koristi, ali to nije jedina inicijativa. Tu je i Regionalna kancelarija za mlade, i mnoge druge inicijative koje su prisutne i zato bi Srbija trebalo da se drži ovoga što je potpisano, tog načina o regionalnom predstavljanju. Na osnovu toga sva dokumenta u EU se izdaju sa zvezdicom i fusnotom.Mislim da bi trebalo da se borimo da tako ostane. Ja bih bio srećan da se Kosovo prijavilo sa zvezdicom i fusnotom u UNESKO. Ali, to je za njih neprihvatljivo, više neprihvatljivo. Toga moramo da budemo svesni. Ne možemo da živimo da živimo u uverenju da sve zavisi od nas. Mi da uradimo sve što možemo sa naše strane i da ne pređemo crvenu liniju, što bismo mi sami priznali, da mi sami priznamo da su oni ugovorna strana i da su oni država. To Srbija neće uraditi i zato je bilo važno da se da i ova interpretativna izjava. Ja vas uveravam da Srbija neće menjati svoju državnu politiku kada je reč o Kosovu i Metohiji, a to je da mi jesmo za dijalog, ali svakako nećemo odstupiti od svojih nacionalnih i državnih interesa. Hvala

Pošto ste objedinili ovu raspravu, ja bih se u prvom delu osvrnuo na ove finansijske ugovore. Glavni problem ovih ugovora jeste što su to ugovori gde se mi zadužujemo i to su ugovori koji su svi u skladu sa politikom od 5. oktobra 2000. godine – ako hoćeš da ideš u EU, ti moraš da se zadužuješ. Kako se vrši zaduživanje? Zaduživanje se vrši potpuno nekritički i Srbija danas duguje tri hiljade milijardi dinara, što međunarodnim bankama, što komercijalnim bankama, i to je taj rezultat politike - ide se u EU po svaku cenu. I ovih pet zakona se ne razlikuju od zakona koji su bili na dnevnom redu i pre deset godina i pre pet godina, to je to isto.Interesantna je stvar da za ove zakone, odnosno za ove međunarodne sporazume, jedini koji je ovlašćen da ih potpiše je ministar finansija, prema Zakonu o javnom dugu. Međutim, ovaj sporazum koji se tiče Fonda za razvoj Abu Dabija potpisao je ministar inostranih poslova. Eto, to bi mogao da bude jedan blagi nedostatak. Ali, mnogo veći nedostatak jeste što sve ove ugovore finansijske, koje mi danas imamo na dnevnom redu i koje prate zakoni, predlozi zakona o potvrđivanju, o ratifikaciji, u stvari ne mogu da se definišu.Evo, da skrenem pažnju na Zakon o javnom dugu. Zakon o javnom dugu poznaje zaduživanje radi održavanja tekuće likvidnosti, pa onda poznaje zakone za finansiranje budžetskog deficita, pa onda poznaje zaduživanje radi refinansiranja, doduše, poznaje i zaduživanje radi investicionih projekata. Ako primenimo ovu nomenklaturu iz zakona, koja je obavezujuća, onda što se tiče ovog za Abu Dabi, vi ste rekli za stabilnost sistema finansija za budžetsku podršku, a mi svakog dana slušamo kako nam bezobrazno dobro ide, preliva, nigde ne fali, nego preliva. Pa, onda kod ovog drugog, to jeste projekat i neki programski zajam da bi se napravili stanovi u Pic mali u Kraljevu, i to je neki projekt, neki investicioni.Onda, ovaj treći je modernizacija javne uprave. Da li je to investicija, šta je to? To je opet 69 miliona evra. Pa, sledeći je ovaj koji se tiče zatvora u Kragujevcu. Verovatno je i on programsko-investicioni zajam za razvoj. Onda imamo ovaj poslednji, gde je praktično Vlada Republike Srbije propusno mesto da komercijalne banke dobiju kredite kako bi ih plasirali u razvoj malih i srednjih preduzeća. Ovo je četvrti ili peti zajam. Približavamo se ukupnoj vrednosti od milijardu evra. Nešto bi moralo da se vidi od toga da se desilo dobro. Nažalost, ne vidi se.Što se.Što se tiče Zakona o budžetu, sve ste to obuhvatili, kao rezervisanje da se ove godine zadužimo. I to je ono što Srbija radi i tim putem Srbija ide, nekontrolisanog zaduživanja, a mi još nismo dobili nijedan izveštaj i po zakonu koji se tiče zaključivanja međunarodnih ugovora, gde nas Vlada izveštava šta se dešava sa tim sredstvima i kako su ta sredstva potrošena.Sada, da idemo na ovaj mnogo važniji predlog zakona, a to je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju fonda za zapadni Balkan, sa statutom fonda za zapadni Balkan. Znači, Višegradska grupa, to su Češka, Slovačka, Mađarska i Poljska i prema ovim poslednjim informacijama oni izražavaju neku zebnju ili neku sumnju da li EU više postoji, da li je ona više dobro mesto, pa smo imali u Mađarskoj čak i onaj referendum. Svi su nezadovoljni, ne samo zbog ove migrantske krize, nego uopšte zbog ogromne krize u EU. Ali, to je njihov problem.Sada smo došli u situaciju da ovi koji ne veruju mnogo u EU vrše pritisak na Srbiju da ona potpiše sporazum o osnovanju fonda za zapadni Balkan. Tako se došlo do toga. Samo da kažem da je taj sporazum potpisan 13. novembra 2015. godine u Pragu.

ugovornih strana u smislu međunarodno priznatog subjektiviteta. Ko je potpisao u ime ugovornih strana? Ovlašćeni ministri, državni funkcioneri, najviši državni funkcioneri.Ministri spoljnih poslova, po definiciji su, ako mogu tako da kažem, u pitanju je drugi čovek izvršne vlasti, drugi čovek Vlade koja vodi unutrašnju i spoljnu politiku, Vlade koja odgovara Narodnoj skupštini i građanima kao nosiocima suvereniteta za vođenje unutrašnje i spoljne politike. Znači, mi se danas nalazimo na terenu spoljne politike: međunarodni odnosi, šest ugovornih strana, šest međunarodnih subjekata.Kako to sad stoji sa tim subjektima? Nesporno je za ovih pet. Sporan je ovaj šesti. Nije on sporan zbog fusnote, nije on sporan zbog zvezdice. On je apsolutno sporan i sa gledišta Rezolucije 1244, ali najviše treba da bude sporan sa gledišta Srbije, jer Srbija ne priznaje nezavisno terorističko Kosovo koje prave NATO pakt i Evropska unija, a mi idemo ka Evropskoj uniji. Pre sedam godina sam objašnjavao ovde da je tada Srbija bila u procesu SSP-a, ali u istom procesu je bilo i Kosovo bez zvezdice, bez fusnote, bez svega i svačega.Do

skladu sa Zakonom o zaključivanju međunarodnih ugovora, u skladu sa našim Zakonom o zaključivanju međunarodnih ugovora. Mi smo ovom Sporazumu dali tretman međunarodnog ugovora. Mi smo priznali da je ovo međunarodni ugovor.Ovaj Sporazum je zaključen u jednom primerku na zajedničkom jeziku za sve ugovorne strane, a to je engleski jezik. Depozitar ovog međunarodnog sporazuma - Albanija je svima dostavila fotokopiju toga što su potpisali u jednom primerku, a mi smo dobili englesku i srpsku verziju, u skladu sa našim zakonom, da bi se sproveo proces ratifikacije u Narodnoj skupštini.Ratifikacija znači prihvatamo, ozvaničavamo. Ratifikacija znači obavezujemo se. Kada budete glasali za ovo, vi ste se obavezali, vi ste Srbiju obavezali. Na šta ste obavezali? Na sve ono što piše u ugovoru, sa dodatkom ovog statuta.Ideja predlagača je da je Sporazum moguć zato što pored naziva Kosovo postoji zvezdica. Gde to još postoji? Gde to još postoji? Nigde. Dalje, ugovorne strane valjda imaju međunarodno-pravni subjektivitet i legitimitet, jer drugačije ne može da se priča o međunarodnom ugovoru. Zaključuju ga stranci. Ovaj sporazum ne zaključujemo sa nekim domaćim, onda ne bi došlo na ratifikaciju, nego sa inostranstvom zaključujemo. Kako je to moguće kada po Rezoluciji 1244 za teritoriju Kosova i Metohije to rade samo Ujedinjene nacije? Samo rade Ujedinjene nacije.To što Velika Britanija prihvata terorističko Kosovo kao ravnopravnog partnera, to je njihov problem, njihovo pravo. Mi nemamo pravo da ih tako prihvatimo. Mi nemamo pravo da im damo međunarodno-pravni subjektivitet. Ako mi njima damo međunarodno-pravni subjektivitet, kako će u Savetu bezbednosti oni da se bore za naša prava? Ima da nam kažu – pa zašto vi od nas tražite da budemo veći Srbi od vas? Zašto bi Ruska Federacija bila jači zaštitnik Srba i ideje Kosovo i Metohija u sastavu Srbije od Narodne skupštine koja prihvata sa zvezdicom, bez zvezdice? To je potpuno besmisleno. U međunarodnom pravu ništa ne znači, doći ću i do tog dela da vam objasnim, pošto je takvih primera u praksi bilo. 2005. je nešto slično bilo na relaciji Turska-Evropska unija, pa je Evropska unija otkačila Tursku.Ratifikacija Tursku.Ratifikacija ovog Sporazuma, pored uticaja koji ima na ovih šest ugovornih strana koje njih obavezuje, obavezuje i treće strane, prema svima deluje. Takav je u istoriji bio slučaj i sa Grenlandom, pa je neki sud odlučio zato što je neki ministar u svojoj izjavi rekao da veća prava ima Danska.Dalje, Danska.Dalje, ratifikacijom ovog Sporazuma Republika Srbija, Narodna skupština, Vlada Republike Srbije i svi državljani Republike Srbije pristaju da budu vezani ovim Sporazumom i ovim Statutom, bez obzira što se onih pet, šest tačaka saradnje ne tiču državotvornosti. Tu se slažem, u oblasti kulture, itd, ali imamo iskustva na relaciji NATO pakt-Evropska unija prema Srbiji. Uvek nam se to nekako zamagljeno provuče. Znate, možemo mi da dobijemo šamar, pa da se pravimo kao da ga nismo dobili, ali smo ga dobili. dobili. Nećemo mi da popravimo tu situaciju mnogo bolje. Mi moramo da se odupremo ovome.Dalje, znači pored toga što ima uticaj i na sve druge međunarodno-pravne subjekte koji nisu ugovorne strane, stvarno se postavlja pitanje – kako da brane naš stav o ne priznavanju Kosova, ako sa tim nepriznatim Kosovom se zaključuje ovakav Sporazum, pa još i ratifikuje? Ratifikacija je čin koji se primenjuje samo na odnose sa inostranstvom. Mi ništa ovde ne ratifikujemo što se tiče unutrašnjih odnosa i unutrašnjeg prava i ako su strane ugovornice domaća pravna lica.Prema do sada objavljenim informacijama, ovaj Sporazum je ratifikovalo Kosovo 22. marta 2016. godine i po proceduri koja je važi u BiH njihovo predsedništvo 12. jula 2016. godine.

Zašto niste rekli da budemo šesti koji će da sprovedu ratifikaciju? Zašto da smo treći ili četvrti? Zašto se nama žuri? Ne znam odakle ta potreba da se žuri. Verovatno neki datumi na ovom procesu puta ka EU, razvoj dobrosusedskih odnosa sa Kosovom i Metohijom, sa terorističkim Kosovom, verovatno je neki politički razlog, neki veliki pritisak. Trpite taj pritisak ako možete da ga trpite, ako ne možete da trpite taj pritisak podnesite ostavke. Pritisak ne može da bude izgovor za narušavanje pitanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, pogotovo na način gde Srbija pristaje i Srbija se obavezuje.U članu 3. Predloga zakona o ratifikaciji nalazi se Deklaracija koja nije ni rezerva niti interpretativna izjava, a pogotovo nije takozvana uslovna interpretativna izjava. Sada da vam objasnim kako to u praksi izgleda. Mi smo imali nešto slično 2008. godine, kada je bila ratifikacija SSP-a, pa smo tada podnosili jednu takvu izjavu da se to odnosi na celu teritoriju Kosova i Metohije, kao u sastavu Republike Srbije. Hvala Bogu, desilo se tada da smo se podelili na one koji vole Evropsku uniju i one koji ne vole Evropsku uniju. Sada guraju ovakav sporazum oni koji vole Evropsku uniju.Članom 12. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora propisano je da zakon o ratifikaciji sadrži rezerve deklaracije i ove interpretativne izjave u odnosu na međunarodni ugovor, koje se stavljaju u skladu sa odredbama samog ugovora. U međunarodnom sporazumu koji ste potpisali i u ovom statutu ne postoji mogućnost da se stavi bilo kakva rezerva, ne postoji. Najvažnije je da Ustav Republike Srbije zabranjuje da se ovo radi.Samo ću da se pozovem na jednu odredbu, a to je 167. stav 1. tačka 2) Ustava Republike Srbije da Ustavni sud odlučuje o saglasnosti potvrđenih međunarodnih ugovora sa Ustavom. Ovaj Predlog zakona o ratifikaciji ovog sporazuma nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije zato što Ustav Republike Srbije ne dozvoljava da terorističko Kosovo bude ugovorna strana.O pravnom značaju deklaracije, i ove, navodne rezerve koju ste vi stavili, najbolje može da posluži primer kada je 29. jula 2005. godine Turska u jednom od sporazuma sa EU podnela deklaraciju da se potpisivanje ne tumači kao da Turska priznaje Kipar. Tada je EU izdala saopštenje da ta deklaracija, izjava ne čine deo protokola. To u prevodu znači – baš nas briga, potpisali ste, obavezali ste se, priznali ste to, moraćete to da poštujete.Smatram da je u ovom trenutku najbolje da se ova tačka dnevnog reda povuče. Dobro je da obavimo ovu raspravu, da pošaljemo poruku celom svetu da su Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije, bez obzira na sve pritiske, da vi možda i podležete pritiscima, ali poslanici ne podležu pritiscima, dižu svoj glas. Građani su deo suvereniteta preneli ovoj grupi od 250 ljudi, ovih 250 ljudi tumači Ustav Republike Srbije na sličan način kao što sam ja izneo, da idemo sa jakom i jasnom porukom i bićemo jači, i da blokiramo prijem u međunarodne organizacije imaćemo i jaču zaštitu i bolje partnere u Savetu bezbednosti koji će da nas brane i da nas čuvaju.Da se ne desi situacija koja je bila decembra 2008. godine. Sećate se, Tadić je pristao i sa jednim predsedničkim pismom je došao Euleks na teritoriju Kosova i Metohije. Kako to u međunarodnim odnosima funkcioniše? Pa, vidite i sami. Predsednik Dodik vodi borbu da vrati one nadležnosti po Dejtonu Republici Srpskoj. Šta kaže visoki predstavnik? Ne može. Pristali ste kada ste davali, i nema povratka nazad.

predsedavajući, poštovani ministri sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, na današnjem dnevnom redu imamo šest Predloga zakona. Ja ću o svakom reći po nešto, ali ću akcenat staviti na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, odnosno o njegovoj važnosti za grad iz kojeg ja dolazim, a to je Grad Kraljevo.Ovaj zajam se odnosi na projekat urbane generacije Dositejeve ulice u Kraljevu, a sprovodi se u cilju otklanjanja posledica zemljotresa koji je 2010. godine pogodio Kraljevo i centralne delove Srbije i stanje i struktura objekata koji se nalaze u tom naselju. Najveći deo tih objekata je pravljen za stanovanje radnika koji su radili u „Fabrici vagona“ i „Magnohromu“, a predviđeni su za samce, ali su se kasnije tu stvarale porodice koje i dan danas žive.Inače, u zemljotresu koji je pogodio Kraljevo 2010. godine, pored nažalost ljudskih života oštećeno je oko 24.000 objekata, izgrađeno je oko 500 novih kuća, a na desetine stambenih objekata je potpuno rekonstruisano.Prva zamisao je bila da se projekat realizuje sa nešto manje od 30 miliona evra, odnosno 650 stanova, međutim kasnije se došlo do sadašnjeg projekta koji je koncipiran na oko 13,5 miliona evra, odnosno 366 stanova smeštenih u četiri nove osmospratne zgrade u stambenom naselju Pic mala u Dositejevoj ulici.Naime, iznos od 13,5 miliona evra bio bi podeljen 60% i učešća države, odnosno država bi uzela zajam od osam miliona evra, a grad Kraljevo bi kroz izradu infrastrukture uložio oko pet miliona evra, odnosno 40%.Država se zadužuje, realizuje projekat preko Ministarstva za građevinu i infrastrukturu i preko grada Kraljeva koji je imenovao projektnu jedinicu za upravljanje projektom i projektnu komisiju.Grad Kraljevo izvršio je eksproprijaciju kompletnog zemljišta, uradio planske akte, urađen je projekat za celo naselje, izvršeno ispitivanje zemljišta, dobijena je dozvola za gradnju infrastrukture na zemljištu budućeg naselja i time su stvoreni uslovi za gradnju prve faze. Mislim da je od kraja 2013. godine kada je urađena studija izvodljivosti, pa do današnjeg dana kada o ovom sporazumu i raspravljamo u ovom visokom domu, najzahtevniji proces bio prikupiti potrebnu saglasnost svih vlasnika stanova, odnosno saglasnost 366 porodica koje su trebale da se dogovore i saglase oko ovog projekta, odnosno saglasiti želje stanara i mogućnosti ovog projekta.Potpisan projekta.Potpisan je najveći broj predugovora, a sve na osnovu vanredne dokumentacije, s obzirom da je bilo stanova koji nisu imali dokumentaciju koju treba da poseduju vlasnici, a i činjenica je da su zakoni, standardi menjani više puta od momenta izgradnje.Grad je tu izašao u susret vlasnicima i pomogao im da prikupe svu potrebnu dokumentaciju. Stanovi se menjaju kvadrat za kvadrat, s tim da sam već napomenula da su stanovi bili nefunkcionalni i da su većinom bili veličine 12 metara kvadratnih, a s obzirom da po novom zakonu stambene jedinice ne mogu biti manje od 27 metara kvadratnih, mnogim porodicama će ovo biti mogućnost da prošire životne prostore. Razliku kvadrata će moći da zakupe ili otkupe po povoljnim cenama. Opet je dobro što sredstva dobijena tim putem Grad Kraljevo će upotrebiti za izgradnju novih stambenih jedinica za socijalno stanovanje.Mogu konstatovati da je Grad Kraljevo u najvećem procentu u saradnji sa resornim ministarstvima, posebno sa Ministarstvom za građevinu i infrastrukturu odoleo izazovima i stvorio uslove da se sporazum danas nađe na dnevnom redu i da se nadam se ratifikuje, što je svakako preka potreba građana Dositejeve ulice.Realizaciju ovog projekta građani Kraljeva vide i kao šansu za aktiviranje građevinske operative koja je bila jedna od najboljih u bivšoj Jugoslaviji, ali i privatnih firmi koje su napravile imidž u ovoj oblasti, u poslednje vreme.Izaći ću iz teme, moram pomenuti da je Kraljevo u jednom trenutku primilo oko 30.000 interno raseljenih lica, od kojih je 20.000 ostalo u Kraljevu. Razlog njihovog dolaska je svakako strašan, jer su prognani sa svojih ognjišta, u Kraljevu su dobro došli, ali možete zamisliti koji je to bio udar na postojeću infrastrukturu u Kraljevu, koje je u tom momentu imalo oko 80.000 stanovnika.Mislim da zbog toga Kraljevo zaslužuje podršku, kao i građani Dositejeve ulice i verujem u podršku svih kolega, jer bi ratifikacijom sporazuma omogućili građanima Dositejeve bolje standarde u smislu stanovanja, ali i šansu gradu da stvori nove vrednosti realizacijom ovog projekta. Zahvalnost svakako Vladi Republike Srbije i resornim ministarstvima, jer su prepoznali potrebe Kraljeva i stanovnika Dositejeve ulice.Želim da iskoristim ovu priliku i da podsetim da je neophodno da što pre stavimo u funkciju aerodrom Morava, što bi bio veliki potencijal za Kraljevo, a i gradove u okruženju. Time bi privukli nove investitore i stvorili povoljne uslove za otvaranje novih radnih mesta, koja su neophodna u tom delu Srbije.Što se tiče Predloga zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija, za budžetsku podršku, od ministra Vujovića smo čuli da ovaj kredit neće uticati da će biti namenjen za budžetsku podršku, odnosno da ćemo njime finansirati ili postojeće obaveze po dospelim kreditima ili samo plaćati kamate ili kombinovati.Kredit je na 10 godina, sa pet godina grejs periodom i petogodišnjim rokom otplate po kamatnoj stopi od 2,25%. 2,25%. U slučaju da, a nadam se da ćemo ratifikovati ovaj sporazum, kredit će nam biti na raspolaganju u decembru 2016. godine ili u januaru 2017. godine.Kada je reč o Predlogu zakona o potvrđivanju ugovora „Apeks“, zajma za mala i srednja preduzeća, treba reći da je to jedan od najboljih vidova kreditiranja. Na taj način se stvaraju uslovi za rast kreditne ponude malih i srednjih preduzeća i obezbeđuju povoljni izvori za finansiranje njihovih projekata. Veoma je važno napomenuti da je novina ove kreditne linije inicijativa pod nazivom „Poslovi za mlade zapadnog Balkana“ kojom Evropska investiciona banka želi da podrži mala i srednja preduzeća koja promovišu zapošljavanje mladih.Na kraju svoj izlaganja želim da naglasim da će poslanička grupa JS podržati predloge zakona o kojima danas raspravljamo, kao i ostale predloge zakona koji su na dnevnom redu ove sednice. Hvala.

prethodnog govornika, ali moram radi istine, radi činjenica, radi gledalaca i ostalih da ponudim sledeće informacije.Od svega što je rečeno, tačno je da je dug milijardi otprilike, a to je 70,8% društvenog proizvoda na dan 30. septembar 2016. godine.Isto tako je tačno, kao što smo rekli u prethodnoj raspravi, da je dug bio 24,8 miliona evra 1. janura ove godine tj. da je dug smanjen za 650 miliona evra za prvih devet meseci ove godine.

Izvinjavam se samo nisam završio, molim vas.Znači, to je činjenica. Isto tako je činjenica da smo prvih devet meseci ove godine imali suficit u republičkom budžetu i mali, verovatno blisko ravnoteži budžeta opšte države. Što znači da je potreba za zaduživanje, zbog deficita za prvih devet meseci nula.Prema tome, to je potpuno konzistentno, jedno je stok tj. nivo obaveza, drugi je tok. Nama nisu potrebni novi krediti za deficit za prvih devet meseci.Do kraja godine, kao što se dobro sećate i ako stranke neke nisu bile u parlamentu, to je javna informacija, imate budžet. Republički budžet je planirao oko 120 milijardi, to je oko milijardu evra deficit. Mi trenutno ostvarujemo suficit. Očekujemo po revidiranim brojevima da će deficit opšte države biti, ne 160, nego 80, upola manji. Znači umesto milijardu i ne znam koliko, izračunajte mi, milijardu i 350 miliona evra biće 700 miliona evra. Znači, to je tih 600 miliona, 700 miliona evra koje smo već uštedeli.Jako važno, mora da se zna u javnosti, da ćemo mi u izveštaju o budžetu, kao i svake godine, to sve napisati, da se sve ove cifre nalaze dnevno i mesečno na sajtu Uprave za javni dug, koja se nalazi na sajtu Ministarstva informacija, da se u svakom projektu podnose izveštaji o situacijama, po godišnjim realizaciji i ukupnoj realizaciji projekata.Prema tome, nemate pravo da stvarate utisak da tu bilo ko bilo šta krije.Ono što je jako važno, ako je potrebno ja ću doći na odbore da o svemu ovome razgovaramo. Znači, neznanje ovde, kao što elokventno govorite o pravu ovde, neznanje nikoga ne opravdava.Poslednja opravdava.Poslednja mana ove države je da se zadužuje. Mi smanjujemo dug. Poslednja stvar koja može da nam se zameri to je neodgovorno trošenje para. Mi o svemu izveštavamo detaljno ovo što ratifikujete, ovo sa punim sporazumima od „a“ do „š“ to potvrđuje.Mislim da nije u redu da stvarate utisak, koji apsolutno ignoriše činjenice, ovo nije tim gore po činjenice, ovo je tim gore po vas. Ovo stvarno nije uredu. Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, poštovani ministri, dame i gospodo narodni poslanici, danas raspravljamo u objedinjenoj raspravi o šest tačaka, među kojima dve kao što je Fond za zapadni Balkan i ostala zaduženja nemaju nikakve veze, ali eto to je verovatno nešto što ste odlučili, da bi lakše prošlo jedno i drugo.Što se tiče zaduženja o kojima treba danas da donesemo odluku, ja neke stvari ne shvatam, ministru Vujoviću, i čini mi se da i vi ponekada ste kontradiktorni u vašim izjavama. Uvažavam neke činjenice koje vi iznosite ovde, ali neke stvari ne razumem.Dakle, što se tiče stanja u finansijama i budžetu, ja ću citirati premijera sa jedne od njegovih pres konferencija održane 1. avgusta 2016. godine. Rekao je – „Srbija je u prvih sedam meseci 2016. godine ostvarila suficit od 22 milijarde dinara, odnosno oko 170 miliona evra i stanje javnog duga je mnogo bolje, zbog čega nema potrebe za povećanim zaduživanjem.“ Kraj citata. To je bilo pre tri meseca. Danas se zadužujemo za milijardu dolara od Fonda Abu Dabija i još 224 miliona evra za druge namene.Sada moram da pitam – da li se mi bespotrebno zadužujemo ili ne? Prosto zarad javnosti i odgovornosti jer u prethodnom periodu smo videli ekonomsku politiku koja podrazumeva uzimanje od stanovništva kroz smanjenje plata, kroz smanjenje penzija, kroz smanjenje davanja sredstava opštinama i gradovima u Srbiji za 33 milijarde u kontinuitetu od 2011. godine do danas, a paralelno sa tim zaduživanje.Nesporna je činjenica da su su vlade koje ste od 2012. godine do danas vi vodili, odnosno premijer Vučić, zadužile Srbiju za 10 milijardi. To je nesporno. Da li je 100, 200 miliona gore dole, to se menja u zavisnosti od perioda godine.Postavljam pitanje sada, ako je ukupan deficit 50% manji od onoga što ste vi planirali, ministre Vujoviću, i što je bio vaš cilj za ovu godinu, zašto se dodatno zadužujemo? Podsetiću i vas, vi ste takođe izjavili i rekli da cilj uzimanja kredita od Fonda za razvoj Abu Dabija je da se ukupan budžetski deficit smanji na 2%.Reći ću vam sada i šta je rekao Fiskalni savet. Prema izveštaju Fiskalnog saveta iz septembra stanje državne kase u prvih sedam meseci 2016. godine ocenjeno je kao izuzetno povoljno zbog čega bi ukupan deficit u ovoj godini mogao da iznosi oko 2% umesto umesto planiranih 4%. S obzirom da ste ostvarili vaš cilj nema razloga za dodatnim zaduživanjem građana jer neko će za 10 godina to morati da vrati.Kada vi kažete da to zapravo nije kredit, nego poklon, bilo bi dobro da je poklon i mi bi danas verovatno svi bili ovde, ukoliko neko želi da pokloni Srbiji milijardu dolara. Međutim, to nije poklon, to je kredit koji će neko vraćati pod povoljnim uslovima, ali je kredit. Ne postoji poklon nikakav.Dakle, u obrazloženju za kredit takođe stoji da je cilj zajma podrška privrednom razvoju Srbije putem smanjivanja troškova finansiranja i unapređenja ekonomske situacije u zemlji.Sada smo čuli od vas da smo imali suficit u prvih sedam meseci, da ćemo na kraju godine imati manji deficit i to je vešta manipulacija ekonomskim parametrima koju možda ekonomisti koji se time bave mogu da prepoznaju, ali sa druge strane građani će to shvatiti ali nešto kasnije kada budu pogledali kakva je situacija u njihovim novčanicima.Što se tiče stanja u ekonomiji, jedan od parametara i najozbiljnijih argumenata je i to kako se kretao i kako se danas kreće BDP Republike Srbije i ja ću zarad javnosti i zbog toga što svi mi moramo biti odgovorni

premijera Zorana Đinđića 2001. godine imali smo rast BDP. Ta Vlada je BDP podigla za preko šest milijardi, sa 19,9 milijardi tokom tri godine vlasti. Od Koštuničine Vlade 2004. godine nastavljen je rast BDP, podignut je na 29,5 milijardi, što je povećanje za skoro 10 milijardi za četiri godine ili 2,5 milijarde godišnje je tada rastao je tada rastao BDP uz paralelno smanjivanje javnog duga koji je smanjen na 8,7 milijardi u vreme Koštuničine Vlade.Zatim, Vlada Mirka Cvetkovića 2008. godine takođe je nastavila rast je nastavila rast BDP na 33,4 milijarde, što je skoro za 4 milijarde za četiri godine ili milijardu godišnje rasta uz zaduženje od sedam milijardi u uslovima svetske ekonomske krize kada su i mnogo jače ekonomije se borile u odnosu na nas.Vlada premijera Dačića 2012. godine je takođe nastavila sa rastom BDP, doduše nešto manjim, za dve godine za milijardu ili 500 miliona godišnje na 34,3 milijarde, ali uz pet milijardi povećanja spoljnog duga.Za vreme dve godine Vučićeve vlade, od 2014. godine, po prvi put u istoriji Srbije BDP nema rast, već ima značajno umanjenje i to za 1,4 milijarde. Dakle, to je rezultat proizvodnje u Srbiji i to je pad na 32,9 milijardi, zaključno sa decembrom 2015. godine.Dakle, to su činjenice i to je stanje u srpskoj ekonomiji. Manipulacije sa deficitom, blagostanjem u budžetu, sa suficitom, sa iznošenjem argumenata da je to poklon, a ne kredit ne stoje. To kako građani žive će najbolje oni sami osetiti i to pokazuju podaci koliko ljudi godišnje odlazi iz zemlje, koliko je fabrika otvoreno, to će se videti po BDP. Kada bude BDP ove zemlje krenuo da raste tada ćemo moći da govorimo o rezultatima koje ste postigli dovođenjem investitora investitora i ekonomskom politikom koju ste do sada zastupali.Takođe, nismo dobili odgovor ni za prvu milijardu koju smo već povukli. Dakle, ovo nije prva, ovo je druga milijarda koju povlačimo od UAE. Tada Tada je takođe govoreno da ćemo sa tom milijardom refinansirati skupe kredite. Naši građani jako dobro znaju šta znači refinansiranje, s obzirom da jedva sastavljaju kraj sa krajem i da moraju ulaze u razno-razne finansijske transakcije sa komercijalnim bankama, znaju da kada uzmete jeftini kredit da vratite neki skupi, da je to snalaženje.Pitam

Nikakav izveštaj do dana današnjeg nismo dobili, a malopre ste rekli da ćemo dobiti izveštaj o budžetu. Mi nismo dobili, kao narodni poslanici, gospodine ministre, izveštaj o budžetu ni za 2015. godinu, sada smo u oktobru mesecu na kraju ove godine. Tako da, ne možemo da govorimo šta će se dešavati sa novim zaduženjima, ako ne znamo ni šta smo uradili sa prethodnim zaduženjem. Dakle, ta milijarda je otišla ne znamo na šta, jer nemamo apsolutno na ta pitanja odgovore.Što ostalih kredita koje podižemo, rekli ste da je mali iznos 69 miliona evra koji se uzima za javnu upravu, za optimizaciju i modernizaciju, da je to poklon, da je to mali kredit, 69 miliona evra koji treba da se potroši razne kurseve, edukacije, opremanje je, ministre Vujoviću, prevedeno u praksi negde oko 2000 stambenih jedinica od 60 kvadrata, prosto da bi građani imali parametar koliko je 69 miliona evra koje mi uzimamo za reformisanje javne uprave.Što se tiče kredita za mala i srednja preduzeća, taj kredit je opravdan. S obzirom da ste proglasili ovu godinu za godinu preduzetništva, krajnje vreme bi bilo, jer ta godina već prolazi, da i mala i srednja preduzeća osete neku dobrobit u ekonomskoj politici ove Vlade, a ne da uglavnom vaša politika bude usmerena tako da pomognemo stranim investitorima sa davanjem para iz polupraznog budžeta i para koje se mere desetinama hiljada evra po jednom zaposlenom radniku.Drugi projekti na koje takođe nemamo odgovor je npr. i kanal za navodnjavanje, za koga smo, bar je tako premijer Vučić rekao i tada kao potpredsednik Vlade, dobili 100 miliona dolara za navodnjavanje iz UAE. Da li je taj projekat realizovan? Nije. Šta je bilo sa ulaganjem kompanije „Mubadala“? Takođe velika najava gde je rečeno da će još, 20. septembra 2013. godine premijer je rekao da će narednih dana biti potpisan memorandum o razumevanju, zatim u narednih šest nedelja i ugovor za kompaniju „Mubadala“ u Centru za istraživanje. Ta kompanija bi uložila u Centar oko 400 miliona.Zatim su najavljivani araspki investitori i za Aerodrom „Morava“, pa za hotel na Kopaoniku, gde danas nemate ni lopatu na gradilištu. Dolazim iz centralne Srbije, poslanik sam koji zastupa taj deo Srbije, nekadašnje „Jugobanke“ koja je dala Arapima je danas potpuno prazna. Na gradilištu nema ničega.Da ne govorimo o investicijama i ulaganju u „Beograd na vodi“ i epohalnim najavama kako će se tu zaposliti 200.000 radnika itd.Što itd.Što se tiče Fonda za zapadni Balkan, naravno donosimo i taj zakon po hitnom postupku, kao i mnoge druge koje ovaj dom donosi po hitnom postupku bez adekvatnog obrazloženja. Donosimo ga po hitnom postupku zato što su to već uradile Albanija i Crna Gora.U tom obrazloženju se kaže da ga donosimo po hitnom postupku u cilju nesmetanog izvršavanja preuzetih međunarodnih obaveza, a Fond za zapadni Balkan kao organizacija regionalnog karaktera trebalo bi da radi na promovisanju međugranične i međunarodne saradnje. Još se tu navodi u obrazloženju da moramo po hitnom postupku da ga usvojimo, jer su obezbeđene i opremljene prostorije sekretarijata fonda u Tirani i otvoren račun fonda u banci.Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza obaveza njihovog potvrđivanja. Dakle, radi se o međunarodnom ugovoru na koji mi danas ovde trebamo da damo saglasnost.Ugovor nije sporan, ali je sporna kontradiktorna politika. Kontradiktorna politika Vlade, odnosno, čuli smo malopre ministra Dačića vezano za tumačenje asimetričnog pojavljivanja Kosova u sporazumu, odnosno Kosova sa zvezdicom, ali tada kada je Kosovo dobilo tu zvezdicu koalicioni partneri SNS su najoštrije osuđivali taj akt, a danas će ovde glasati za to da se potvrdi jedan od sporazuma gde stoji Kosovo sa zvezdicom.Takođe, u prethodnom periodu smo slušali različite izveštaje šta se dešava u briselskim sporazumima, i ono što je bilo najupečatljivije i za većinu građana Srbije svakako je da u jednoj od rundi pregovora smo izašli kao apsolutni pobednici sa 5:0. naša prednost od 5:0 na gostujućem ili domaćem terenu izgleda da polako počinje da se gubi. To vidimo na primeru imovine, najsvežijem primeru gde vidimo šta su namere i Brisela i Prištine vezane za Trepču, za Telekom, a verovatno u narednom periodu će na dnevnom redu biti i Gazivode i finansiranje zajednice srpskih opština. To su sve teme koje će se otvoriti.Pitanje je da li građani Srbije znaju punu istinu? Nisam do sada uspeo to da saznam, kao građanin Srbije i kao narodni poslanik, već dobijamo informacije koje u datom trenutku odgovaraju Vladi. Morate reći istinu šta je potpisano u Briselu.

koje Beograd napravi i sve sporazume koje smo potpisali Beograd i Priština tumače kao da smo se saglasili da imovina na Kosovu pripada vlastima u Prištini.Naravno, Prištini.Naravno, mi sada potpisujemo još jedan sporazum koji ne znači priznanje Kosova, ali je jedan korak u tom smeru. Budite iskreni i recite građanima Srbije za koju se politiku zalažete. Ministra Dačića će partneri, koji su sada izglasali da Kosovo ne bude članica UNESKO, naše zemlje koje su bile protiv, prijateljske zemlje, pitati – zašto mi u buduće da glasamo protiv toga, ukoliko vi potpisujete sporazume sa Kosovom? Mora se reći jasno šta je naš put i šta je sa statusom Kosova. Ta kontradiktorna politika će verovatno Srbiju i građane Srbije koštati Trepče i Gazivode.Pozivam vas danas da građanima objasnite šta je potpisano u Briselu, da li ste se odrekli imovine ili niste i šta možemo da očekujemo kao rezultat briselskih pregovora i Briselskog sporazuma u narednom periodu. Hvala.

Mirčić.Reklamiram povredu Poslovnika člana 103.Naime, iz malopređašnjeg izlaganja gospodina ministra proizilazi da kolega Krasić niti šta zna, niti je informisan, a samim tim i mi i SRS. Vi ste, umesto da ga upozorite dozvolili mu da priča.

pa postavljam jedno logično pitanje – što se kreditno zadužujemo za milijardu dolara, ako već imamo suficit?Poslanik može da zna ili ne zna, može da bude obavešten i ne mora, ali sa uvažavanjem moraju članovi Vlade da se odnose i da se obraćaju prema narodnim poslanicima. Bez obzira da li su poslanici iz pojedinih poslaničkih grupa bili u prošlom, pretprošlom ili bilo kom sazivu ili nisu, to ne može biti opravdanje ni razlog da se vi osiono ponašate, te manire ste stekli u proteklim sazivima, ali nije bilo SRS u parlamentu, morate se oslobađati tog. Ne smete tako da se obraćate poslanicima inače SRS moraće da se brani. Ako ne može predsedavajući da nas zaštiti, mi ćemo morati sami da štitimo sebe od članove

Mislim, dve minute i 21 sekunda, najmanje o povredi Poslovnika. Morala sam da vas prekinem.

Hvala.Član 103. upotrebljavam, dakle stav koji sam upravo pročitala i oduzimam vašoj grupi dva minuta vremena zbog ovoga što ste sad uradili. Dakle, ne dozvoljavate da se odgovori uopšte na povredu Poslovnika, a stalno se svi pozivati na poštovanje Poslovnika.(Milorad Mirčić,

Ne znam odakle ste izvukli ove ocene koje govorite, ja sam samo govorio o činjenicama, nepravilnoj interpretacija činjenica, koja se ne slaže sa faktima.Prema tome, ponavljam, jako je važno da u diskusiji možemo da se ne slažemo u stavovima, ali činjenice moramo da koristimo slične ili iste iz zvaničnih izvora koji postoje.Govorio postoje.Govorio sam o tome da postoje podaci na sajtu Uprave za javni dug koji se ažuriraju svakog meseca na kraju meseca je podatak koji sam rekao, to je stanje duga. Ono je u poređenju sa 1. januarom smanjeno za 650 miliona evra, sa 24 milijarde i 800 na 24 milijarde 150 miliona. Ona je rezultat bolje fiskalne situacije, tj. boljeg deficita od planiranog. Znači, mi smanjili potrebu za dodatnim zaduživanjem radi finansiranja deficita za više od milijarde. Sada da objasnim to.Svaka zemlja ima tzv. bruto i neto potrebu zaduživanja. Bruto kad bismo prestali da trošimo bilo šta u budžetu i dalje bi ostala obaveza da se isfinansira onaj deo obaveza koji dospeva 2016. godine. Prema našim procenama, bez deficita 4,4 od 24 milijarde 4,4 milijarde je dospevalo da bude refinansirano tokom 2016. godine. Znači, zato što su to ugovori koji su sklapani godinama. Da spojim ovo sa konkretnim kreditom o kome je bilo reč gde se sporila svrsishodnost tog kredita koji nije novo zaduživanje, a to je poređenje tog kredita, neko je pomenuo dve milijarde ugovorenih sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima gde je prvi kredit od milijardu povučen 14. avgusta 2014. godine i drugu milijardu danas raspravljamo.Poređenja

Svake godine sto miliona dolara smo plaćali više to što je ugovorila Vlada sa predsednikom, gospodina koji je pre vas diskutovao, svake godine sto miliona smo više platili na ekvavilentno finansiranje ukupnih potreba o zaduživanju ove zemlje. Da li su one opravdane ili ne, to je drugo pitanje, one su nasleđene i ne možete da ne finansirate ono što je dospelo. Znači, dve milijarde, po 7,25% plaćamo u poređenju sa ovim koje danas diskutujemo, plaćamo 50 miliona na svaku milijardu 100 miliona svake godine.Prema

Spojiti te dve stvari, kada neko kaže da imamo suficit i da imamo smanjenje u odnosu na planirani deficit, to su potpuno različite stvari, koje se kažu u jednoj rečenici. Znači, bili smo planirali da ćemo imati sa današnjim danom 120 milijardi dinara deficit, to je milijardu evra, a mi smo u suficitu 30 milijardi. Znači, mi smo 150 milijardi bolji od plana. To ne znači da imamo para za bacanje i to ne znači da ne moramo da refinansiramo obaveze koje dospevaju, to svi rade.To svi rade u celom svetu. Većina zemalja, ono što je bitno, da je Srbija spustila svoj nivo duga u odnosu na planiranih 78, 79% ma 70,8%. 70,8%. To je uspeh. Imamo gomilu drugih problema, ali to što smo mi uradili sa dugom i to je rezultat boljeg fiskalnog deficita, to je konzistentno, manje se zadužujemo za tu potrebu. Manje se zadužujemo za jednu milijardu i samim tim ako se manje zadužimo i ako nam je kamata za 5% niža na zaduživanje, vi izračunajte koliko je to. Znači, prvo milijardu manje se zadužimo, pa ove dve milijarde plaćamo sto miliona godišnje manje.Molim manje.Molim vas, matematiku svi znamo, koliko je to. Znači, na jednoj milijardi štedimo da smo se zadužili drugačije, platili bismo 72 miliona na onoj milijardi i sto štedimo na ove druge dve milijarde, to je 170 milijardi. Malo li je, što kažu naši ljudi. Hvala

Želim samo da dodam, dve stvari kažem. Poslanik Krasić je rekao da sam ja potpisao ovaj Sporazum o zapadnom Balkanu. To ne govorim da sada bih izuzeo sebe iz ovoga zato što sam ja potpisao ovaj drugi sporazum o kreditu sa Abu Dabijem, ali ovaj sporazum je potpisala ministarka Jadranka Joksimović na osnovu odluke Vlade. Ne znam gde je to gospodin Krasić to pročitao, i malo pre hteo da dokumentuje, da su eto, ministri spoljnih poslova to potpisali, pa onda, eto, imamo, kao da je reč o nekoj drugoj državi.Druga

To šta je potpisano u Briselu, to svi mogu da vide i svi mogu da pročitaju i nadam se da od kada su započeti ti pregovori i dijalog, a to je započeto još u vreme vlade Mirka Cvetković, da je sve to objavljeno i sistematizovano i tu nema nikakvih tajni.Mene samo impresionira vaš nastup. Ispada kao da u vaše vreme, pa mi smo ovde imali svaki dan informaciju o tome šta radi Vlada u Briselu, šta Borko Stefanović pregovara. Pa vi sada pričate o završnom računu budžeta Srbije. Kada ste vi dali posle 2000. godine završni račun budžeta? Jedne godine je bilo. Jedne godine je bilo, Jedne godine je bilo.Prema bilo.Prema tome, ne znam na šta se odnose vaše kritike? Šta se odnose kritike, da smo nešto, kao tajno, potpisali u Briselu? Šta smo potpisali? Uostalom, vi ste tada bili u G17, i

gospodin Bogdanović da se sam sa sobom raščisti u kojoj je stranci, pa onda, pošto je on bio ministar za Kosovo, u njegovo vreme je sve ovo potpisano. Ako imate neke primedbe tim povodom, gospodine Bogdanoviću, vaš predstavnik je potpisao ovo što vi sada nas napadate da smo mi priznali Kosovo.(Goran je, pa prihvatite jednom tu odgovornost.Uostalom, nemam ja nikakvih problema da kažem iskreno sve ono što mislim. Zašto? Šta sada mislite da je Boris Tadić sazivao koordinacione sastanke poslaničkih grupa i političkih partija da nas pita šta će Borko Stefanović da potpiše u Briselu. Pa, to nije znao ni gospodin Bogdanović, a kamo li poslanička grupa SPS.Pa, Vuk Jeremić Vuk Jeremić kao ministar spoljnih poslova nije znao da će mu promeniti deklaraciju u generalnoj skupštini UN vezano za savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde. Poleteo je iz Beograda sa jednim predlogom da ćemo mi tražiti izjašnjavanje i glasanje. Kada je došao tamo imali smo drugi predlog. Koga ste pitali? Da možda niste pitali poslaničke grupe koje su bile tada u vladajućoj koaliciji?Nemojte samo da se ponašate, da tražite od drugih da se ponašaju onako kako se vi niste ponašali. Ja sam bio s vama, ja sam od početka, i biću i dalje. A gde ćete vi da budete, to je sada vaš politički izbor.Što se tiče, ja inače sam i rekao da neću dozvoliti svakako da bilo ko baca sumnju na to da li će Ministarstvo spoljnih poslova voditi anti-državnu politiku i politiku koja će ići ispod naši nacionalnih i državnih interesa. Pa, vidite da mene optužuju da ja stvaram retoriku koja je loša, da mene optužuju da ja napadam sada neke druge. Ja branim Srbe. Ja sam ministar spoljnih poslova Srbije. Nisam ja ministar spoljnih poslova neke neke druge zemlje, ili EU. Moja je obaveza da se tako ponašam.Isto tako ću vam reći i da mi nije jasno kakvu politiku predlažete kada je reč o Kosovu. Zato što, mi smo išli inkluzivno, znači složili smo se u to vreme, u vreme početka dijaloga da Kosovo učestvuje u međunarodnim organizacijama, regionalnim, po definiciji, po definiciji, po formuli koja je tada uvedena. Nemojte sada da posle svega toga ispadne da smo da smo mi sada glavni krivci zbog toga što smo to sada potpisali ovaj sporazum o zapadnom Balkanu. To je apsolutna zamena teza.Kada je reč o tome, mi jesmo bili zajedno. Želim i da spomenem, pošto smo govorili i ovom drugom zakonu, da malo pomognem gospodinu Vujoviću. Ne znam o kakvom zaduživanju vi govorite. Vaša Vlada u kojoj sam i ja učestvovao, niste me uopšte pitali o tome. Što, da me niste pitali da li ćete da podignete kredit, možda? Pa vi ste svi glasali za sve, pa znate šta, pa vi ste i sada glasali za većinu zakona koji su u ovoj Skupštini, samo da uđete u vlast.Dve osme godine do 2012. godine, sa 8,8% milijardi evra naše ukupno zaduženje je povećano na 17,7 milijardi evra,

vi ste…)Eurobond koji ste podigli 2011. godine, o kojem je govorio o kojem je govorio gospodin Vujović, 7,25% kamata, dve milijarde dolara, pa izračunajte kolika je razlika.I kada je reč o misiji Međunarodnog monetarnog fonda, pred izbore 2012. godine, metlom ste ih oterali, zato što je trebalo da se dobiju izbori.

a član 116. kaže da se na goste takođe odnose sva pravila koja važe i za poslanike.Molim vas predsedavajuća,

da se ponaša sa više dostojanstva u ovom domu koji ga je izabrao na funkciju na kojoj se nalazi i čiji je posao da kontroliše izvršnu vlast i da postavlja pitanja o radu izvršne vlasti. Hvala. Poslovnika. Samo da razjasnimo nešto. Stalno su isti, jedni te isti članovi. Ako vas interesuje

znate ne možemo imati ovde dvostruke aršine u smislu da kada poslanici postavljaju pitanja, bilo da dolaze iz redova pozicije, ali u ovom konkretnom slučaju opozicije, imaju pravo na to, a kada ministri odgovaraju, oni nemaju pravo na to, odnosno moraju da ćute.Ne mislim da ministri trebaju da ćute, upravo oni imaju jedan ozbiljan i odgovoran pristup o temi o kojoj danas govorimo i upravo taj odgovoran odnos i zahteva ovako ozbiljan pristup i odgovor na sva pitanja koja se mogu čuti od strane narodnih poslanika.Dakle, molim vas da primenite član 108. Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srbije i da se nakon ovoga vratimo i na tačku dnevnog reda. Zahvaljujem. Hvala.Trudim se koliko mogu i koliko znam, možda ne mogu dovoljno, ali vi ćete imati kasnije kada završite vaše obraćanje šansu da se pridržavate člana 108, pa da vidite kako to izgleda kada je atmosfera malo

Aleksić, replika i Ćirić replika, a Đurišića kada budem videla u sistemu, ako je još pri tome. **Goran Hvala, gospođo predsednice.Poštovani narodni poslanici, pa očigledno je da gospodine Dačiću da je sudbina čudo.

Ne znam šta vas tera da stalno polemišete s nama, pogotovo sa nama koji smo bili zajedno u Vladi, 2008. i 2012. godine? Vi dobro znate, što se tiče briselskih pregovora, gospodin Šarović, koji u to vreme isto nije razumeo, kao možda vi danas što ne razumete, stvari oko Brisela i stalno ste nam prebacivali da nismo izveštavali Skupštinu Srbije ili skupštinski Odbor za KiM.Ja vam tvrdim sasvim odgovorno, a tu je gospodin Šarović da potvrdi, da smo svake nedelje, posle svakog sastanka u Briselu, skupštinski Odbor za KiM je zasedao i izveštavali smo i gospodin Borko Stefanović i ja. Prema tome, to ne stoji da Skupština Srbije nije bila obaveštena o čemu se pregovaralo.S druge strane,

treba da vodite računa da vaš poslanički klub se ne osipa. Naš je tu stabilan. Jeste nas malo, ali tu smo, vredni smo, odgovorni smo, za razliku možda od nekih drugih koji nisu.Tako nisu.Tako da vas još jedanput molim i da imate u vidu, znači, što se tiče zajedničkog delovanja od 2008. i 2012. godine, sve smo zajedno radili i nemojte da bežite od odgovornosti, ni vi, ni ja, ni bilo ko ko je tada delovao. Hvala.

Zahvaljujem, predsedavajuća.Ministre Vujoviću, najpre, što se tiče toga da govorimo o činjenicama, ja sam apsolutno za, i sve podatke koje sam iznosio su podaci ili Uprave za javni dug, ili Ministarstva finansija. Rekli ste da se manje zadužujemo milijardu zato što imamo suficit u budžetu prvih sedam meseci. Da, to je tačno, ali je to više igra reči.S druge strane, kada suficit o budžetu stvarate tako što uzimate pare od građana Srbije, postavlja se pitanje – da li vi vodite pravu ekonomsku politiku ili ne, a u nerazvijenim zemljama kada imate suficit u budžetu to po pravilu znači da imate deficit u džepovima stanovništva?Što se tiče ministra Dačića, prvo, gospodine Dačiću, meni spočitavate da je nešto rađeno u moje vreme. Ja bih vas morao nešto da sada informišem, iako ste bili ministar unutrašnjih poslova. Ja sam bio član jedne partije i ne stidim se, i nikada nisam preleteo u drugu, za razliku od današnjeg trenda. Verovatno sam jedan od retkih koji je krenuo svojim putem i nisam član nijedne stranke, nego svoje stranke.Što se tiče toga, šta ste vi radili u prethodnoj Vladi, pa vi to znate. Vi, gospodine Dačiću, ste učestvovali u svim vladama od 2008. godine, i sve politike su vam odgovarale. Tada ste se borili protiv Vučića, danas se borite protiv Tadića. Prozivate Tadića i DS kojima treba da budete zahvalni, jer su vas vratili u život, a vi ste posle njima vratili tako što ih prozivate. Sada vam je, normalno, Vučić novi partner, a videćemo ko će biti sledeći.Dakle, prema tome, to vaše vreme, ja sam uvek bio lokalni političar. Nikada se do ovog mandata nisam bavio centralnom politikom, niti ikada učestvavao u donošenju bilo kakvih državnih odluka.Što se tiče Briselskog sporazuma, gospodine Dačiću, nešto tu nije baš u redu što se tiče kontradiktornosti u odnosu na ono što piše i ono što se dešava, a pročitali smo mi Briselski sporazum. Hvala.

Ja vas molim da dosledno i u slučaju ministra i drugih narodnih poslanika insistirate na tome da u Skupštini nema direktnog obraćanja.To pravilo nije bez veze. Direktno obraćanje nepotrebno podiže nivo konfrontacije, potpuno nepotrebno. Dajte da razgovaramo civilizovano i da pričamo o temama, a ne direktno o ličnostima. Hvala. je ovo bila poduka o tome šta može da izazove direktno obraćanje ili povreda Poslovnika? **Branka Stamenković** Povreda Poslovnika član 107. stav 2. Opet smo imali direktno obraćanje, ovaj put narodnog poslanika ministru.

skoncentrisani da se svi obraćate meni, a ja ću pokušati da emitujem te poruke dalje ili nekom ko bude na ovom mestu u tom momentu predsedavao. To je ono što ja mogu vas da zamolim, ali ne mogu da skačem posle svake reči i rečenice.

Hvala, poštovana predsednice.Prvi potpredsedniče, kolege poslanici, ja ne razumem nervozu prvog potpredsednika Vlade, bivšeg premijera, bivšeg prvog potpredsednika, zamenika predsednika, svega onoga što je gospodin Dačić bio od 2008. godine Zašto je došao ovde sa stavom da samo on nije odgovoran po temi po kojoj je danas u Skupštini? Zašto su odgovorni i gospodin Tadić i Jadranka Joksimović, koja je ovo potpisala, Borko Stefanović, Aleksandar Vučić? Zašto su svi oni odgovorni, samo on nije? A, svih ovih godina bio je to što je bio i ništa mu nije smetalo.Znači, mi smo došli ovde zato što imamo prvi put posle dve i po, tri godine priliku na plenumu da razgovaramo o politici Vlade Republike Srbije prema KiM, toga nije bilo poslednje tri godine, i da razgovaramo šta su posledice pregovora, Briselskog sporazuma.Samo se vi pojavljujete u medijima i zamajavate narod navodnom borbom za srpske interese na Kosovu i Metohiji. Znači, pustite nas da govorimo ovde o tome, nemojte da se branite na način da vi nemate veze ni sa čim. Vrlo dobro imate veze i, ako se pozivamo ovde da govorimo istinu, pogledajte sajt Uprave za javna plaćanja, dug jula 2012. godine je bio 15,8 milijardi evra.

Gospodin Bogdanović kaže kako ja nisam u vreme vlade DS razumeo to što oni pregovaraju u Briselu. Međutim, istina je upravo suprotna. Mi iz SRS smo najbolje razumeli te pregovore, kao što i sad najbolje razumemo i mi smo jedina politička stranka čiji se stavovi nisu menjali. Vi, gospodine Dačiću, kažete kako imate nešto protiv ovih preletača, pa ne volite sa njima da razgovarate, ali ja ću vas podsetiti da ste vi u Vladi, da ste ministar inostranih poslova upravo sa strankom preletača, najčuvenijom strankom preletača.Što se tiče vaše odgovornosti, vaše lične odgovornosti, vi naravno možete sad doći i reći da ni za šta niste odgovorni. Meni se vaše izlaganje svidelo, jer ja mislim da ti napadi iskrenosti u ovu Skupštinu unose mnogo toga. Dobro je da sad mi čujemo šta sve nije valjalo u Vladi, dobro je da čujemo da vi niste ni o čemu bili obavešteni, ali ste svemu dali legitimitet. Izvršili ste konvalidaciju, jer ste glasali u Skupštini, jer to politički podržavate.Činjenica je da nije valjalo ni onda, kao što ne valja ni danas, ali je isto tako činjenica da je Borko Stefanović dolazio posle svake runde pregovora i da je bio neuporedivo pristojniji od Marka Đurića. Mi smo i tad imali teške rasprave, ali se ne sećam da je nekada Borko Stefanović vređao poslanike na način na koji je to radio Marko Đurić, a podsetiću vas da je na prethodnoj sednici Odbora za KiM Marko Đurić, bez opomene predsedavajućeg, za mene lično rekao da sam gori od Edite Hiri, da ću dobiti ulicu u Prištini i mnoge druge gadosti. Niko na to nije reagovao. **Maja Gojković** Vreme. Očigledno da danas imamo izuzetno važne teme i čini se da ova atmosfera i ima za cilj da nas odvuče od tako važnih tema koje su dovoljno izazovne za našu državu, od novih zaduživanja, pa preko potpisivanja Sporazuma o formiranju Fonda za zapadni Balkan.Međutim, zaista meni nije jasno zbog čega, gospodine ministre inostranih poslova, u prvom minutu pominjete DS, kao alibi za ono što predlažete i nama je u klupama bilo vrlo teško da razjasnimo da li ste vi

vi pokrenula pregovore sa Prištinom, i to sada predstavlja osnovu za formiranje regionalne i evropske politike i prethodnih vlada, ali i ove sadašnje Vlade u kojoj i danas sedite.Mislim da bi bilo važno da nam jasno i iskreno kažete da li ste za ili protiv ovoga što sada predstavljate u Skupštini? Mislim da je takođe vrlo važno, radi istine, reći nešto što ste u pokušaju da pomognete ministru Vujoviću iskazali o javnom dugu. Tačno je da tražite preseke godina javnog duga Republike Srbije od 2007, 2008. ili 2004. do danas, ali je tačno i to da je posle Vlade u kojoj je bila vaša stranka do 2000. godine